Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, prvo čitanje, P.Z. broj 304. Predlagatelj zakona je Klub zastupnika IDS-a. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, zdravstvo i socijalnu skrb, rad i socijalno partnerstvo. Predstavnik predlagatelja gospodin zastupnik Marin Brkarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite gospodine. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub IDS-a je uputio 18. ožujka 2009. prijedlog ovog zakona u saborsku proceduru. Znači Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Nalazi se na raspravi danas. Ja ću vrlo kratko s obzirom da je izmjena samog zakona utvrđena u dva članka, reći da se radi o izmjeni članka 56. samoga zakona, Zakona o socijalnoj skrbi. S zbirom čisto kratko obrazloženje. Zakon o socijalnoj skrbi kao jedno od prava definira i osobnu invalidninu. Pravo na osobnu invalidninu imaju osobe čija je teže tjelesno oštećenje ili promjene u zdravstvenom stanju utvrđene prije 18 godine života i pravo osobne invalidnine iznosi 250% od osnovice. Mislim vrijedi ovdje reći da je ta osnovica iznosi 500 kuna, tako da osobna invalidnina iznosi negdje tisuću 250 kuna kuna mjesečno. Ono što se pravo na tu invalidninu ne ostvaruju osobe odnosno ona se utvrđuje kao razlika između prosječnog prihoda ostvarena u periodu prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva. Znači ako je osoba s invaliditetom u radnom odnosu, ona ne ostvaruje to pravo, odnosno ukoliko ostvaruje manja primanja onda ostvaruje razliku u tom. Ja ću samo naglasiti da je Generalna skupština Ujedinjenih naroda još 2006. godine donijela Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koji je 1. lipnja 2007. godine ratificirao ovaj Hrvatski sabor, gdje se definira da osobe s invaliditetom njima se priznaje pravo na rad na radno pravnoj osnovi s drugima što uključuje pravo na mogućnost zarađivanja za život od svog rada, slobodnog odabranog ili prihvaćenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno uključujući i dostupno osobama s invaliditetom. Ono što bih posebno želio naglasiti je da odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje reguliraju osobnu invalidninu u suprotnosti su s odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda znači o pravima osoba s invaliditetom, jer konvencijom se priznaje pravo na rad po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, našeg normalno, gubi se pravo na osobnu invalidninu osobna invalidnina ipak je neka dodatna potreba ili sredstva koja se ostvaruju osobnom invalidninom jesu sredstva koja su potrebna osobama za dodatne troškove koje oni imaju u odnosu na osobe bez invaliditeta. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi predlaže se da se osobama s invaliditetom bez bojaznosti od gubitka prava na osobnu invalidninu kad zasnuju radni odnos ili ostvare osobnu odnosno invalidsku mirovinu ili mirovinu bilo koje druge vrste, prijevremenu, starosnu i ono ne gube pravo na osobnu invalidninu. To je definirano člankom 1., normalno i člankom 2. Vlada Republike Hrvatske je dala negativno mišljenje očekivano na sam Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi među kojima se naglašava da je u siječnju 2009. godine osnovana radna skupina koja ima zadatak da napravi novi Prijedlog zakona o socijalnoj skrbi. Znači, protek je više, zato sam spomenuo da smo mi u ožujku 2009. dali taj prijedlog zakona u proceduru izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi, protek više od godinu dana, mi još nemamo prijedloga novog Zakona o socijalnoj skrbi koji je sukladno kako je i sama predlagateljica naglasila na Odboru za zdravstvo o socijalnu skrb doživjeti određene reforme koje u sustavu socijalne skrbi u dogovoru i sa predstavnicima udruga. Ja predlažem da se ovaj prijedlog zakona koji je definiran ovdje, znači izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi prihvati iz jednog osnovnog razloga, odnosno prihvati u prvom čitanju iz jednog osnovnog razloga što mislim da je predloženi članak 56. Zakona o socijalnoj skrbi diskriminirajući u odnosu na osobe sa invaliditetom jer oni gube pravo na invalidninu ukoliko se zaposle odnosno ukoliko ostvare neko pravo na prijevremenu starosnu ili neku drugu mirovinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Državna tajnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Dorica Nikolić obrazložiti mišljenje Vlade. Izvolite. Dakle, ja vam neću ponavljati ono što piše u mišljenju Vlade. Vlada ne prihvaća ovaj prijedlog, rekli smo iz kojih razloga nego bih htjela samo pojasniti što se događa odnosno od kad je ovaj prijedlog došao na odbore saborske odnosno kad je ušao u proceduru. Točno je da je osnovana radna skupina koja radi na novom Zakonu o socijalnoj skrbi. Isto je tako točno da smo mi doista to 20. siječnja 2009. znajući da će reforma socijalne skrbi završiti završni dio druge komponente bit će, prve komponente je bio 30.9.2009. godine a druge komponente bit 1.6.2010. godine. Dakle, mi smo dobro razmišljali i o tajmingu, imali smo dovoljno vremena i imamo dovoljno vremena da ne radimo uzaludan posao. Dakle, ne možemo napraviti zakon dok reforma socijalne skrbi koju je ovaj Sabor odobrio odnosno zajmom Svjetske banke zajedno sa hrvatskom komponentom, on je trajao tri i pol godine i kada on bude, i radi se cijeli sustav socijalne skrbi u tri pilot županije. Prema tome, jasno je da rezultati moraju biti rezultati te reforme i rezultati svih analiza koje slijede iz prve i druge komponente. Treću namjerno ne spominjem jer to je povećanje standarda u međuvremenu radna skupina koja je osnovana upravo za osobe sa invaliditetom odnosno ako se sjećate dodatak koji je bi osobe s invaliditetom trebale dobivati je također mislim radna skupina i dalje radi, u njoj su uključene sve udruge osoba s invaliditetom koja postoji u Republici Hrvatska akademska zajednica i dva ministarstva, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, također i HZMO i HZZO jer mi moramo ustanoviti jedinstvenu listu vještačenja i jedinstveno tijelo vještačenja ako želimo učiniti ono što je gospodin predlagatelj iz IDS-a prije toga rekao. Mi smo svjesni da moraju se mijenjati pogotovo osobne invalidnine zbog toga što danas zapravo mi ne bismo smjeli više uopće niti invalidnost niti invalidninu spominjati kao pojam budući da je Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom UN-a čiji smo mi i potpisnik i ratificirali moramo mijenjati ne samo ustroj nego moramo mijenjati i nazive budući da disability kao što je to znate u engleskom ne znači invaliditet odnosno ništa što će spominje validnost ili invalidnost više, dakle ocjenjivanje da li je nešto pravo ili nije pravo, ili vrijedno ili nevrijedno ne može biti u svezi s time. ne samo mijenjali način nego bismo mijenjali i način zapravo kako će osobe s invaliditetom dobivati eventualnu naknadu koju još nismo ustanovili decidirano njezino ime ali vi znate da se zapravo u međuvremenu nismo samo razmišljali što radi radna skupina nego smo razmišljali budući da smo kandidati za Europsku uniju kako to rade zemlje koje su neposredno prije nas to napravile ili će činiti zajedno s nama tako da smo mi zajedno sa ministarstvom imali dva seminara na kojima smo to decidirano razložili i vidjeli kako se to radi i praktički preveli i austrijski zakon i razmišljamo o tome da isto tako napravimo kao što to Austrijanci imaju, onda će doći do sličnih situacija koje vi zapravo ovim prijedlogom tražite a to je da osobe s invaliditetom imaju određeni dodatak bez obzira radile ili ne. Međutim, također imamo isto iskustva i sada imamo dva seminara i pred nama je treći sa Talijanima koji također imaju taj problem, prema tome mi to radimo nekako u korak sa zemljama Europske unije jer morate priznati to je jedan veliki dodatak na proračun bilo koje koje države i svaka država ozbiljno prilazi tome da ne bi oštetila bilo koju skupinu svojih građana a da bi mogla ostvariti ono što piše u zakonu. Ja se nadam da će za par mjeseci pred vama biti novi Zakon o socijalnoj skrbi koji ćemo raditi sa širokom bazom, dakle već sada su uključeni svi koji imaju što za reći, i dva fakulteta i osobe s invaliditetom, civilne udruge, njihove udruge, civilno društvo i svi stručnjaci. Prema tome, imat ćete prilike tada predložiti i vaše prijedloge odnosno i u radu kada bude bilo na saborskim odborima mi ćemo prihvatiti svaku vašu sugestiju. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Zdravstvo i socijalna skrb? Rad i socijalno partnerstvo? Otvaram raspravu.

kolege. Odmah da kažem, klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovaj prijedlog zakona izmjena i dopuna zakona iz svih ovih razloga koje je evo navela državna tajnica. osjećam potrebu i kao zastupnica koja evo na možda jedan poseban način razmišlja o problematici osoba s invaliditetom kažem nekoliko riječi, a čini mi se da predlagatelj o tome nije vodio računa kada je pisao ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Naime, u ovom trenutku osobna invalidnina zapravo ne može se promijeniti pa iz samih Naime, i kolega je u ime predlagatelja rekao što je to osobna invalidnina, tko to ostvaruje pravo na osobnu invalidninu pa ću ja samo kratko evo spomenuti da osoba koja može ostvariti pravo na osobnu invalidninu mora imati teže tjelesno ili mentalno oštećenje i to oštećenje mora nastupiti prije 18. godine života. Dakle, to je rekao Zakon o socijalnoj skrbi. Prema čemu se zapravo osobna invalidnina određuje? Ona se određuje kao i niz drugih prava iz sustava socijalne skrbi sukladno Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja koji je u svom članku 38. na koji pravilnik se poziva i Zakon o socijalnoj skrbi, dakle u svom članku 38. je točno taksativno nabrojio što je to potrebno, koja je to težina oštećenja potrebna potrebna da bi se moglo ostvariti pravo na osobnu invalidninu. Pa tako piše da je za utvrđivanje tjelesnog ili mentalnog oštećenja, dakle za utvrđivanje težine tog oštećenja težine tog oštećenja potrebno je ispunjavati mjerila. Ta mjerila su sljedeća: nesposobnost samostalnog kretanja niti uz ortopedska pomagala, dakle jedno od mjerila, hranjenje putem sonde, nemogućnost samostalnog održavanja osobne higijene, nemogućnost primanja i pamćenja raznih informacija itd. Dakle, sukladno ovim mjerilima osoba koja ispunjava ova mjerila ostvarit će pravo na osobnu invalidninu, ali i sami kolegice i kolege, možete zaključiti da takve osobe koje ispunjavaju pravo na osobnu invalidninu nikako nisu u mogućnosti raditi. Kada se osobna invalidnina uvodila, dakle kada je Zakon o socijalnoj skrbi počeo regulirati ovo pravo mislilo se tada na niz osoba s invaliditetom koje su u tom trenutku ostale bez ikakvih primanja, dakle bez ikakvih sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Osobe koje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, dakle kao što sam već rekla, nisu u mogućnosti jednostavno raditi pa stoga nema ni logike da takve osobe ostvare pravo na invalidsku invalidsku ili neku drugu vrstu mirovine, osim prava na obiteljsku mirovinu. I tu je, ja ovom prigodom moram reći da i resorno ministarstvo i Vlada tada uz veliku potporu tada potpredsjednice Vlade, danas predsjednice Vlade, gospođe Kosor, došlo do promjene Zakona o socijalnoj skrbi jer se vidjelo da te osobe koje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu doista jesu u teškoj materijalnoj situaciji i da bi bilo potrebno omogućiti njima da naslijede obiteljsku mirovinu. To je učinjeno, ali obzirom da te osobe sigurno nikada neće biti u radnom odnosu nema jednostavno logike da mogu ostvariti pravo na starosnu ili neku drugu vrstu mirovine. Ako se to igrom slučaja i dogodi, imali smo u praksi i takvih primjera, tada se gubi pravo, dakle ako se osoba i zaposli tada se gubi pravo na osobnu invalidninu. I to naravno ima po sadašnjim propisima logike, obzirom da u rješenjima koje osobe s invaliditetom koje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu koju dobiju, u rješenjima im piše da nisu sposobni za rad i privređivanje. Dakle, kako bi takve osobe jednostavno mogle ostvariti pravo na mirovinu ili mogle ostvariti prihod prihod iz radnog odnosa, a istovremeno koristiti pravo na osobnu invalidninu. ajmo reć, u konačnici mogu složit s predlagateljem da bi to bilo dobro da osobe s invaliditetom imaju pravo uz plaću, uz mirovinu i pravo na osobnu invalidninu. Ali kao što je rekla državna tajnica, u pripremi je Zakon o socijalnoj skrbi, dakle takav jedan propis koji je vrlo opsežan, mislim da nije niti dobro mijenjati ovakvim sitnim izmjenama za ovako važna i bitna prava za osobe s invaliditetom. Dakle, nije potrebno tu promijeniti samo Zakon o socijalnoj skrbi nego i niz pravilnika koji reguliraju ovu problematiku. A moram vam reći i jednu stvar, da osobe s invaliditetom koje su zaposlene, većina osoba s invaliditetom naravno teži radu i zapošljavanju i kad se zaposle ne pada im na pamet više pravo na osobnu invalidninu ili neka druga prava iz socijalne skrbi jer su upravo sretne da budu ravnopravne sa svim drugim članovima društva. nije točno što je kolega u ime predlagatelja iznio da bi odredbe Zakona o socijalnoj skrbi bile u ovom trenutku diskriminacije, naime konvencija, kao što je kolega spomenuo, jest regulirala pravo na rad i zapošljavanje, ali to zapravo apsolutno nema nikakve veze sa ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi. Rad i zapošljavanje. Rad i zapošljavanje, osobna invalidnina je pravo iz sustava socijalne skrbi i konvencija ne miješa ta dva sustava. Konvencija regulira rad i zapošljavanje što je kolega spomenuo i toga se trebamo pridržavati i težiti da svim osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj omogućimo da što više rade i da se zapošljavaju, a da prava iz sustava socijalne skrbi budu doista dostupna onim osobama koji nisu u mogućnosti raditi i za koje već unaprijed znamo da sasvim sigurno nikada neće ni moći raditi. Kao što sam evo na početku i pročitala ova mjerila po kojima se ostvaruje pravo na osobnu invalidninu doista određuju kakav to težak invaliditet mora biti da bi netko pravo na osobnu invalidninu ostvario. U ovom trenutku ja vjerujem da je evo već pri kraju formiranje jedinstvenog tijela vještačenja. Puno je u takvo jedno tijelo uložilo i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Sada još svoj završni dio posla čini Ministarstvo rada, gospodarstva i poduzetništva. Ali moram vam reći da su udruge osoba sa invaliditetom upravo na tome inzistirale da se formira jedno jedinstveno tijelo vještačenja koje će utvrditi što je to invaliditet. što je to invaliditet. Mi danas u Republici Hrvatskoj zapravo još uvijek ne znamo tko je to osoba s invaliditetom i što je to invaliditet osim kada netko ode u u mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, pa eto za te ljude možemo reći da im je sposobnost, radna sposobnost smanjena za 50% i da im je toliki postotak invaliditeta. Za sve ostale osobe sa invaliditetom mi imamo podatak koliko posto imaju tjelesnoga oštećenja. evo ja sad da vam pokažem moje rješenje, isto tako vidjeli biste koliko posto ja imam tjelesnog oštećenja, a ne invaliditeta. Upravo zato u ovom trenutku se jako radujemo i mi osobe sa invaliditetom i ja evo kao zastupnica i mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice što ćemo konačno dobiti jedinstveno tijelo vještačenja. Jer kad to budemo imali onda će nam biti daleko jednostavnije donijeti i Zakon o socijalnoj skrbi, jer tada više nećemo imati pojmove iz različitih sustava. Sustav socijalne skrbi danas govori o težem tjelesnom ili mentalnom oštećenju, sustav mirovinskog osiguranja govori o invaliditetu ili tjelesnom oštećenju. Dakle, mi danas ne znamo gdje bismo svrstali osobe sa invaliditetom. Zato smo i krenuli u nekakvo uvođenje reda, da i mi sami znamo u koji sustav pripadamo, da se ovoj državi ne događa da financira istu možda čak stvar iz nekoliko sustava, a danas imamo i takvih slučajeva, da jednostavno znamo kakav je red i u sustavu socijalne skrbi, da osobe sa invaliditetom znaju gdje i u kojem sustavu mogu ostvarivati svoja prava. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice misli da nikako ne bi bilo dobro u ovom trenutku mijenjati Zakon o socijalnoj skrbi, a što se tiče ostvarivanja prava na osobnu invalidninu. Jer držimo da će u zakonskom prijedlogu koji ćemo evo nadam se i dobiti mi ovdje na stol na najkvalitetniji mogući način biti riješen i ovaj, dakle institut osobne invalidnine. A kako bi kažem što više osoba sa invaliditetom moglo ostvariti osobnu invalidninu, a kako ne bi došlo do brkanja. Dakle, danas imate još moram evo reći, danas imate na neki način brkanje osobne invalidnine, tuđe njege i pomoći i svih drugih prava iz sustava socijalne skrbi. Kad jednom uredimo te institute na bolji način nego što je to danas, ja se slažem da tu ima daleko, dakako puno, puno posla i ne može se to napraviti preko noći, onda vjerujem da više neće biti niti ovako nezadovoljnih, ja ću se usuditi reći ovdje osoba sa invaliditetom jer sam sigurna da je predlagatelj ovaj prijedlog zakona dao na inicijativu nekih osoba sa invaliditetom iz Istre. No, vjerujem da će oni biti zadovoljni konačnim, dakle rješenjem u novom Zakonu o socijalnoj skrbi, te da će sasvim sigurno svi biti sretniji i zadovoljniji ako budu radili i ako budu svoja prava rješavali iz, svoj dohodak zarađivali iz radnog odnosa, a ne naknadama, potporama i razno raznim dodacima iz raznih sustava jer to nije način da osobe sa invaliditetom žive i da ostvaruju svoja prava. Rad je pravo svakog čovjeka, svatko od nas je sretan kad radi, pa tako i većina osoba sa invaliditetom, a osobnu invalidninu eto pustimo onima, dajmo onima koji na nju trebaju ostvarivati pravo. Jer sam sigurna da ćemo tada u toj varijanti moći osigurati i veći iznos te osobne invalidnine. Ona danas iznosi 1250 kn i sasvim sigurno nije dostatna za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ali kad se jednog dana uvede red u institut osobne invalidnine i on uopće u sustav prava i socijalne skrbi vjerujem da ćemo moći osigurati i veće veće iznose. I evo na kraju još jednom ću ponoviti iz svega ovog što je gospođa državna tajnica rekla i iz svega što sam evo ja navela, klub Hrvatske demokratske zajednice naprosto ne može podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Za razliku od Kluba zastupnica i zastupnika HDZ-a klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog. Ako baš hoćete i uz znak protesta. Naime, jasno je, potpuno je jasno da ukoliko Klub zastupnika HDZ-a ne prihvaća ovu inicijativu ona neće proći. Ali mi ne podržavamo u znak protesta što vi ne podržavate, nego u znak protesta što se osobe s invaliditetom iz ovoga Visokog doma vuče za nos već tri godine. Već tri godine nam se obećava Zakon o socijalnoj skrbi, već tri godine nam se najavljuje da će se konačno donijeti krovni zakon koji će biti regulirano pitanje osobnih naknada za invalidnost, na pravičniji način, gdje će se dokinuti postojeće razlike koje su sulude, nepravedne, nehumane. O njima sam govorio u ovome Domu, spominjući različite načine stjecanja invaliditeta i ogromne razlike koje iz toga proizlaze. Sjetimo se rasprave o doplatku na sljepoću koja je bila u ovome Domu. Što su nam tada poručivali iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi? Samo što nije. Dakle 2007. nam je rečeno da će početkom 2008. pred Sabor doći novi zakon, 2008. nam je rečeno da će to biti gotovo najkasnije početkom 2009., 2009. je bilo rečeno da će do konca godine biti predložen zakon. Danas je veljača 2010. i najavljuje se da će to biti u nekoj budućnosti. I onda se čudimo kad organizacije koje okupljaju osobe s invaliditetom otvoreno negoduju i kad kažu konačno je vrijeme da se neki partikularni interesi stave na papir i donesu i pred ovaj Sabor, pa tako i prijedlog o doplatku za sljepoću, pa tako i ovaj prijedlog koji jasno razgraničuje dva prava koja jedna s drugim nikakve veze nemaju. Ja ne mogu i neću prihvatiti tezu da osoba s invaliditetom koja je počela raditi ima biti sretna što radi i što ostvaruje bilo kakav prihod i da će se automatski odreći svoga prava na osobnu invalidninu. To nije korektno. Plaća je naknada za izvršeni rad. Osobna invalidnina je naknada potpuno drugoga tipa, kojom se priznaju dodatni troškovi osobama s invaliditetom, koje mi ostali nemamo. I da se ne zavaravamo, osobe s invaliditetom u pravilu u prosjeku imaju niže plaće i kad rade, nego osobe koje to nisu. I puno im je teže obavljati poslove u mnogim slučajevima, što bi se reklo da mnogo više moraju uložiti truda kako bi ostvarili možda iste rezultate kao i ostali. I reći onda da takvi koji rade su sretni i neće se više ni sjetiti pitati osobnu invalidninu, to nije korektno. Tražili smo zadnji put jamstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da nam se jasno i glasno kaže kada će se početi s novim sustavom procjene invalidnosti, kada će se predložiti novi Zakon o socijalnoj skrbi i to nismo dobili. Nismo dobili ni danas. Stalno se spominju radne skupine, veliki broj stručnjaka, ogroman posao kojega treba obaviti. I tako već tri godine. Pa naravno da se ne radi o jednostavnom poslu, kad imate zapušteni sustav za kojega bi se usudio reći da traje desetljećima, koji je osobito narušen u doma Domovinskog rata povećanjem broja osoba s invaliditetom koje su invaliditet zadobile tijekom Domovinskog rata, i čiji se socijalni mir kupovao puno većim invalidninama nego što su to imali invalidi s istim stupnjem invaliditeta, s istom vrstom invaliditeta, ali koji su svoj invaliditet stekli rođenjem ili u nekim drugim okolnostima, onda naravno da nije lako izvršiti taj posao. Ali mi državu zbog toga i imamo i plaćamo. Zato i postoji Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da taj posao odradi. I zato se čudim ovom sadomazohizmu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koje se usuđuje četiri puta zaredom dolaziti pred ovaj Visoki dom sa istom pričom bit će. Na sveto nigdarjevo? Kada? Pa ako smo mogli tako ogromne zadaće koje su bile pred državom i pred ovim Hrvatskim saborom u adaptaciji hrvatskog zakonodavstva, odnosno prilagodbe europskoj pravnoj stečevini, točno izmjeriti, definirati rokove, nositelje, zadatke i odraditi ogroman dio tog lavovskog posla, pa kako je moguće da smo toliko kilavi da se nismo u stanju s ovim zadatkom suočiti i izvršiti ga pune tri godine? Recite koji su problemi. U čemu je problem gospođo državna tajnice? Koji su to limiti? Jesu li to sredstva, kadrovi, saznanja, istraživanja? Ako već dovikujete, odnosno dobacujete iz klupe nikakvi, onda vas ja pitam kako imate srama primiti plaću i doći ovdje u Sabor reći da nemate nikakve limite, a da tri godine niste izvršili svoju obavezu? Pod tim okolnostima naravno da podržavamo prijedlog IDS-a, a vama i vašemu prijedlogu i tom svetom nigdarjevu izražavamo najviši stupanj prosvjeda. U ime svih osoba s invaliditetom, bez obzira za koju stranku glasovali. Hvala lijepa.

Pa evo niz je netočnih navoda koje je kolega izrekao, a ja ću evo pokušati jedan ispraviti. Naime kolega nije točno da nam se tri godine obećava da će se donijeti novi zakon. Rečeno je da će se novi zakon, ne prije tri godine. Međutim ako ste vi htjeli pomoći donošenju novog zakona, pa trebali ste se raspitati zašto on već nije napravljen. A ja ću vam samo reći koji je i razlog. Kad su u pitanju osobe s invaliditetom, znate li vi kolega da se same osobe s invaliditetom na žalost, ja ovdje to moram reći, nisu uspjele dogovoriti oko sustava, odnosno oko vrednovanja, oko bodovanja, tako kažem postotka invaliditeta i svih drugih načina od terminologije, pa nadalje kako bismo to uspjeli unijeti u zakon. Dakle i to je jedan od razloga, i nije točno da se tri godine obećava. Bio je do kraja 2009. rok, ali se je reklo da će to potrajati malo duže. Prema tome, nemojte pričati da je tri godine, kad to zaista nije točno. Hvala. Imamo ispravak, gospođa Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja ću ispraviti netočan navod gospodina Richembergha koji kaže: "Osobe sa invaliditetom se već 3 godine vuku za nos." To je netočno, gospodine zastupniče. To nije točno upravo iz razloga što se novim Zakonom o socijalnoj skrbi želi postići jasnija i određenija i određenija definicija, ali svih prava sa naslova Zakona o socijalnoj skrbi sa posebnom osjetljivošću prema osobama sa invaliditetom. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice. Pravo na osobnu invalidninu ima teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ako je takvo oštećenje ili bolest nastalo prije navršenih 18 godina života. Obzirom na težinu oštećenja zdravlja osoba koje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu pretpostavka je da veoma mali broj takvih osoba uopće je sposoban za rad. U tom smislu mišljenja smo da predložene izmjene zakona treba podržati jer bi se na taj način stimuliralo osobe sa invaliditetom koje bi mogle raditi i koje su sposobne za rad. Naime, tjelesno ili mentalno oštećenje zahtijeva pojačane napore u svakodnevnom životu što svakako uključuje dodatne materijalne troškove, a osobna invalidnina je jedno od socijalnih prava koje doprinose ekonomskoj i socijalnoj sigurnošću osobama sa invaliditetom. Zbog takvog pristupa osobama sa invaliditetom pravo na osobnu invalidninu ne bi trebalo vezivati za imovinski cenzus. Mi iz kluba SDP-a pozdravljamo ove izmjene i dopune zakona. Ovo je jedna nelogičnost koja se napokon ispravlja. Pravo na osobnu invalidninu stvar je osobe po osnovi vještačenja komisije pri Centru za socijalnu skrb gdje se utvrđuje stupanj njihovih oštećenja te da li je oštećenje nastupilo prije 18 godine života. Dosada, zakonodavac je u taj oblik pomoći nametnuo i gledanje materijalnog cenzusa, odnosno kad bi se korisnik osobne invalidnine zaposlio gubio bi pravo, što je u suprotnosti sa konvencijom i europskim zakonodavstvom. Gledajući sa strane struke cilj rada s osobama s invaliditetom je da ih se osposobi za samostalan život i rad. Po dosadašnjem zakonu osoba s invaliditetom se ne bi isplatilo zaposliti jer bi na taj način izgubili pravo na osobnu invalidninu, a koju su dobili na osnovu svoje invalidnosti. Potpuna nelogičnost. Tako da ovu izmjenu, ponavljam još jedanput, pozdravljamo i napokon je pomaknut korak naprijed. Što se tiče osobne invalidnine tu se isto može reći da nije u redu da se ona ograničava samo na one osobe kojima je nastupila invalidnost prije 18 godine života. Osim toga postoji i Pravilnik o vještačenju koji je napravljen tako da se pravo na osobnu invalidninu vrlo teško dobija. Bilo bi lijepo da se kriteriji za dobivanje osobne invalidnine promjene pa da se veći dio osoba sa invaliditetom dobije ovo pravo. Sada ćemo imati situaciju da će zakon odobriti osobnu invalidninu uz zaposlenje, međutim osobe koje mogu ostvariti osobnu invalidninu po sadašnjem pravilniku moraju biti u izuzetno lošem stanju. Inkontinentne, praktični nepokretne. Pa se pitam kako će te osobe biti zaposlene? Ponavljam, tjelesna i mentalno oštećenje zahtijevaju pojačane napore u svakodnevnom životu životu i očekivaju dodatne materijalne troškove, prema tome i ove male izmjene, netko ih je danas nazvao zašto bi mi radili male izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, a čekamo Zakon o socijalnoj skrbi. Iz izlaganja kolege Beusa smo vidjeli koliko čekamo da ne ponavljam. Prema tome mislim da za takve osobe i male izmjene puno znače u njihovim životima. Prema tome klub SDP-a podržava ove izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi. Hvala lijepo.

kolegice i kolege zastupnici. Pa ja u stvari i ne sumnjam u dobru namjeru predlagača iako ne stoje neke tvrdnje koje je on definirao u svom obrazloženju ovog prijedloga. Prvo, ne stoji tvrdnja predlagača da izmjene ovog zakona neće tražiti osiguranje dodatnih financijskih sredstava. Prijedlogom zakona se ukidaju dosadašnja ograničenja u ostvarivanju visine osobne invalidnine pa je logično i normalno i objektivno za pretpostaviti da će se povećati iznosi potrebnih sredstava. Znači to je prva tvrdnja koja ne stoji. Što se tiče pozivanja na Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom od 2006. godine je tendenciozno. Ta konvencija određuje da se osobama s invaliditetom priznaje pravo na rad, ali ne obvezuje države da u sustavu socijalnih potpora osobama koje rade novčane iznose odrede na način da potpora ne zavisi od visine zarade. Hrvatska potiče zapošljavanje invalida na način da je posebnim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i o zapošljavanju osoba s invaliditetom propisala obvezu poslodavcima iz državnog i javnog sektora da na svakih 49 radnika zaposle po jednog invalida, a do 2017. godine na svakih 20 radnika po jednog invalida. Po tom je zakonu oformljen i poseban fond iz kojeg se poslodavcima osiguravaju povrati doprinosa na plaću invalida. Omogućava se korištenje tih sredstava i za školovanje invalida, za prilagodbu opreme i sredstava rada, za prilagodbu radnog mjesta čak i za prilagodbu pristupa radnom mjestu. Dakle, opredjeljenje je da država potiče zapošljavanje invalidnih osoba, a ne da potiče invalide da unatoč visini plaće ili mirovine zadržavaju socijalnu pomoć. Ne treba zaboraviti da je osobna invalidnina socijalno pravo pa bi napuštanje povezanosti visine tog prava s drugim primanjima dovelo u pitanje načelo pravičnosti u ostvarivanju socijalnih prava po tom osnovu.

Gospodin Nenad Stazić, nema ga. Gospođa Vesna Škulić, nema je. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo već smo čuli da zapravo Zakon o socijalnoj skrbi pravo na osobnu invalidninu osigurava teže tjelesno i mentalno oštećenim osobama ili osobama sa težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, ali uz preduvjete da je takvo oštećenje nastupilo prije 18 godine života. Ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po nekoj drugoj osnovi. Također smo čuli da naknada iznosi 250% osnovice, odnosno tisuću i 250 kuna mjesečno. Pravilnik o sastavu i načinu tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i socijalne skrbi određuje da se težim oštećenjem zdravlja smatraju tjelesna ili mentalna oštećenja ili psihičke bolesti radi koje osoba ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi. Primjenjuju se mjerila kao što su nesposobnost samostalnog kretanja niti uz pomoć ortopedskih pomagala kao što su štake, hodalice, kolica i drugo, hranjenje putem sonde ili gastrostone, nemogućnost samostalnog održavanja osobne higijene i obavljanja fizioloških potreba, te samostalnog oblačenja i svlačenja, nemogućnost primanja i pamćenja različitih informacija i nemogućnost uspostavljanja socijalnih odnosa sa drugim osobama što je čini potpuno čini potpuno ovisnim o brzi druge osobe, te promjene osobnosti u ponašanju i u reakcijama sa progresivnim oštećenjem u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju uz potpunu ovisnost o brizi druge osobe. Ali uz sve ovo je nesporno da osobe sa invaliditetom imaju pravo na rad na ravnopravnoj osnovi sa drugima što uključuje pravo na mogućnost zarađivanja za život od rada. Treba naglasiti kada zasnuju radni odnos ne gube pravo na osobnu invalidninu već se ona umanjuje za primanja i prihode koje osoba ostvaruje. U praksi to znači da ako ostvaruje primanja manja od iznosa osobne invalidnine prima razliku, a ako su primanja veća ne prima osobnu invalidninu. Ako i kada prestane radni odnos nastavlja primati osobnu invalidninu u cijelosti. Činjenica da se od prihoda izuzimaju stalna pomoć kao i iznos koji osoba ostvaruje od zakonskog obveznika uzdržavanja i obiteljska mirovina ukazuju na socijalnu osjetljivost pozitivnog propisa, jer se vodilo računa o zaštiti korisnika koji su kao samci ili kao članovi obitelji u nepovoljnim socijalno-ekonomskim uvjetima te očuvanje razine kvalitete života kroz alimentaciju i obiteljsku mirovinu. Nadalje, dok je u tijeku radni odnos a i uz starosnu i prijevremenu mirovinu moguće je neovisno o visini primanja i i prihoda ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 100% osnovice uz napomenu da se ova dva prava međusobno isključuju. Uvažavajući da osobe sa invaliditetom imaju dodatne potrebe i to je nesporno. U praksi je učestalo odobravanje i drugih oblika pomoći, naravno zagarantiranih zajamčenih kroz Zakon o socijalnoj skrbi, kao što su jednokratna novčana pomoć i savjetovanje u prevladavanju i pomaganju prevladavanja posebnih teškoća. Ocijenjeno je od strane predlagatelja također smo čuli da nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva što nije točno. Jer evidentno je potrebno utvrditi koliki je broj osoba sa ostvarenim pravom koji ostvaruju plaću ili je ostvarilo jednu od ovih vrsta mirovine. Mišljenja sam da je svrsishodnije i dijelim to mišljenje sa mišljenjem Vlada Republike Hrvatske da je svrsishodnije, učinkovitije i racionalnije izraditi nacrt novoga Zakona o socijalnoj skrbi za koji je zadužena radna stručna skupina uz koju djeluje i podskupina također smo čuli sastavljena od predstavnika ne samo nadležnih tijela, već i predstavnika osoba sa invaliditetom a koju jesu članovi udruga osoba s invaliditetom kao što su članovi Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, gluhih i nagluhih, slabovidnih i slijepih, osoba sa mentalnom retardacijom, Društvo distrofičara, odnosno članovi Društva distrofičara, mulitipleskleroze itd. Dakle nije svrha i smisao sporadično intervenirati u zakon, već se očekuje da novi Zakon o socijalnoj skrbi u najoptimalnijoj formi rješava sva pitanja organizacije. Evo i državna tajnica je u svom govoru to rekla. Ustanova socijalne skrbi određeniju i jasniju definiciju svih prava sa naslova zakona o socijalnoj skrbi sa posebnom osjetljivošću prema osobama s invaliditetom. Time se postiže opsežnija intervencija države u demografskoj sferi u odgoju i obrazovanju, politici na tržištu rada, socijalnom uključivanju i jačanju osnovnih dimenzija socijalne kohezije. želi se u cijelosti definirati sve naprijed rečeno, pa su to razlozi radi kojih neću podržati izmjene i dopune postojećeg zakona, već podržati donošenje novog cjelovitog. Hvala vam lijepa.

da u Hrvatskoj nešto manje od 20 tisuća osoba s invaliditetom prima osobnu invalidninu. A da u Hrvatskoj ima 515 tisuća osoba s invaliditetom. Iz ovog prijedloga predlagatelja dakle nije razvidno koji su to samo za nešto manje od 20 tisuća osoba s invaliditetom i predlagatelj predlaže da mogu ostvariti pravo pravo na starosnu mirovinu ili invalidsku ili bilo koju vrstu. Je li to, ja sad postavljam pitanje je li i to diskriminatorno u odnosu na ostale osobe s invaliditetom 515 tisuća? I I to možemo reći da tako kažem neprihvaćanje od strane kluba HDZ-a ovog zakona ide prilog svim svim osobama s invaliditetom jer kad se osobna invalidnina uredi na bolji način usuđujem se reći novim Zakonom o socijalnoj skrbi tada ćemo konačno imati najadekvatnije i najbolje rješenje. Dakle, u ovom trenutku bismo riješili samo one ljude koji i danas ostvaruju prava na osobnu invalidninu a čuli smo i od kolega ovdje danas koji su izlagali da se ona daje za dodatne troškove. Pa evo moram još spomenuti ovdje i nekakve posebne potrebe koje sam pročitala u prijedlogu predlagatelja. Nema posebnih potreba kolegice i kolege. Ići u školu, obavljati osnovne životne potrebe, to su normalne potrebe moje kao i vaše i svih ostalih osoba s invaliditetom kao i svih drugih osoba bez invaliditeta samo što ih osobe osobe s invaliditetom zadovoljavaju na nekakav drugačiji način. Dakle, i osobna invalidnina u ovoj situaciji danas nije naknada za to, za te potrebe. Ona je bila naknada sjetite se vi koji ste zreliji i stariji od mene, sjetit ćete se toga možda i bolje od od mene a bili ste aktivni i tada u politici da je upravo intencija bila da se onim osobama s invaliditetom koje nigdje nisu radile i nikada da se omogući da dobivaju jer su iz bivšeg sustava kolegice i kolege ostale bez ikakve naknade i da se upravo njima omogući da imaju bilo kakvu naknadu za život. Hvala vam lijepa. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo kolegice, ja ću vam samo jednom rečenicom odgovoriti na vaše opservacije. Mene osobno veseli da će kompletan zakonodavni okvir i kompletno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj istoznačno po jednakim mjerilima, po jednakim uvjetima definirati sve osobe koje imaju bilo kakvu vrstu oštećenja i da će to biti model koji će definitivno razriješiti sve probleme. Hvala lijepa.

Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospođo državna tajnice. Ja bih se svima zahvalio na raspravi. Svakako zahvalio bih se klubu HNS-a i SDP-a koji su podržali ovaj Prijedlog Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi. Malo me čudi što klub HDZ-a to nije podržao jer ova izmjena iako kratka ide upravo u prilog osobama sa invaliditetom, upravo ono što smo svi zajedno govorili da ukoliko činjenica da nije to veliki broj, ukoliko se osoba zaposli ne gubi pravo na invalidninu, osobnu invalidninu koja iznosi tisuću 250 tisuća kuna koja nije kategorija ovo što je rečeno kategorija da de facto od nje može osoba živjeti nego upravo je tih tisuću 250 osobna invalidnina dodatne potrebe koje osoba sa invaliditetom ima ona ih nastoji time da tako kažem te dodatne troškove i pokriti tako da ne vidim razloga da se gubi to pravo ukoliko osoba sa invaliditetom zasnuje radni odnos ili stekne pravo na mirovinu osim na obiteljsku mirovinu. ja bih rekao čudi me i ja se apsolutno slažem da vrijedi razmišljati o Zakonu o socijalnoj skrbi ali činjenica je da tog zakona nemamo, ovo što je rekao i gospodin Beus ranije raspravljali smo o doplatku na sljepoću pred godinu dana ili nešto više od godinu dana kojeg je predložio ovom Saboru Odbor za ljudska prava i rečeno je rješavat ćemo to u okviru novog zakona. Tog zakona nema i apsolutno ja bih rekao kao predlagatelj predlažem da ovaj prijedlog zakona se prihvati u prvom čitanju, da sve korisne sugestije koje su dane svakako mi ćemo ih ugraditi iako je temeljna sugestija bila da sa strane kluba HDZ-a da se ovaj prijedlog zakona ne prihvati, da se čeka novi prijedlog zakona. Mislim da to osobe sa invaliditetom koje dobivaju osobnu invalidninu ne mogu prihvatiti i neće prihvatiti. Takav stav kluba ja ne mogu isto tako prihvatiti ali normalno da ćemo o njemu glasati. Hvala. **Bebić, Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.